Dobro jutro dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom 17. sjednice s točkom dnevnog reda kako je i najavljeno, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, čitanje, P.Z.E. br. 518. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja da, dodatno obrazložiti. Gospodin Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Samo vrlo kratko. Dakle, Zakon o predmetima opće uporabe kojeg je Hrvatski sabor donio 13. srpnja 2006. godine, a koji u svojoj osnovi ima brigu o zaštiti zdravlja stanovništva, o ispravnosti proizvoda u sustavu kontrole sirovina i aditiva. Tijekom pregovora u poglavlju I. Sloboda kretanja roba prema mišljenju Europske isključivo uskladiti pojmove za zakonom, sa direktivom u kojim pojmovima se dakle ne koriste izraz "zdravstvena ispravnost" već sigurnost. Na takav jedan način pred vama se nalazi Prijedlog izmjena i dopuna ovoga zakona. A po izmjenama i dopunama podzakonski akti koji će biti doneseni do njihovog donošenja važit će aktualni podzakonski akti. Hvala lijepo.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 uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja objasnio je osnovne razloge za predlaganje izmjene ovog zakona. Članovi odbora poduprli su donošenje zakona. Postojećim zakonom Republika Hrvatska prihvatila je sve zahtjeve koji se odnose na standard kvalitete i sigurnost predmeta opće uporabe čime se osigurava visoka razina zaštite ljudskoga zdravlja. Stoga je istaknuto u raspravi, potrebno je dodatno odredbe važećeg zakona uskladiti sa pojmovima koji se koriste u pravnoj stečevini Europske unije. Naime, pravna stečevina Europske unije ne poznaje pojam zdravstvene ispravnosti deterdženata i igračaka i kako je upozoreno ne poznaje niti pojam granični proizvodi između kozmetike i medicinskih proizvoda, a niti izraz kozmetika s posebnom namjenom. Također ne postoji u pravnoj terminologiji Europske unije niti ti izrazi, pa će danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestati važiti odredbe Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje u dijelu u kojem se odnose na kozmetiku s posebnom namjenom. Izmjenom zakona određeno je da će ministar nadležan za zdravstvo donijeti pravilnik o potrebnom obimu i učestalosti ispitivanja predmeta opće uporabe umjesto pravilnika o ispitivanju zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe kako je predviđeno važećim zakonom. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji drugih odbora koji su raspravljali? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah ću na samom početku reći da će zastupnice i zastupnici Hrvatske narodne stranke podržati izmjenu Zakona o predmetima opće uporabe. Zakonom o predmetima opće uporabe iz 2006. godine dosegla se visina razina zaštite ljudskog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Zakon je osim predmeta opće uporabe definirao sirovine i aditive korištene u proizvodnji istih. 2009. godine zakon je doživio promjenu radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa odredbama ugovora o Europskoj zajednici i načelom uzajamnog priznavanja. Preduvjet za privremeno zatvaranje pregovora sa Europskom unijom u poglavlju I. Sloboda kretanja, je dakle ovo današnje usklađenje. A danas imamo situaciju da pravna stečevina Europske unije ne poznaje sljedeće pojmove u zakonima koji reguliraju predmete opće uporabe. Evo ovdje su već spomenuti, ali nije na odmet da ih ja ponovim, jer je to jako važno. Pojam zdravstvene ispravnosti deterdženata i igračaka, pojam granični proizvodi između kozmetike i medicinskih proizvoda, te pojam kozmetika s posebnom namjenom. Mi iz tih razloga moramo prilagoditi naše zakonodavstvo sa europskim na način da koristimo europsku terminologiju i sa zadaćama za ministarstva zdravstva koje su već spomenute. Osobno žalim što pregovarački timovi ne mogu pojedine zakone sagledati sa svih ili barem sa nekoliko aspekata, pa da se promijene ili prilagodbe naprave objedinjeno, a ne ovako učestalo kao što imamo primjerice slučaj sa ovim zakonom. Ali mi ćemo ovaj zakon, odnosno promjenu zakona podržati. Hvala vam. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je jedan vrlo kratak zakon iz one serije zakona koji se odnose na poglavlje sloboda kretanja roba, a u širem segmentu se odnose i na infrastrukturu kvalitete koja je izuzetno važan segment približavanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Naime, svakom je jasno da je jedan od temeljnih stupova egzistiranja i uspostave Europske unije upravo sloboda kretanja roba, stoga nije čudno da se u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao instrumentu primanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije izrijekom napominje da Republika Hrvatska mora imati funkcionalnu infrastrukturu kvalitete, dakle sustav akreditacije, normizacije, mjeriteljstva, ocjene sukladnosti, kako bi se ispunili svi preduvjeti da Republika Hrvatska prihvati cjelokupnu pravnu stečevinu Europske unije i da njeno gospodarstvo može funkcionirati bez problema. I upravo ovaj vrlo kratak zakon koji ima svega 6 članaka i u biti predstavlja jedan daljnji korak u harmonizaciji hrvatskog zakonodavstva, ukazuje zapravo na svu problematiku ove situacije vezane uz infrastrukturu kvalitete. Naime, zasigurno su naši pregovarači i u lipnju 2009. godine, kad smo zadnji puta imali pred sobom navedeni zakon, znali da u pravnoj stečevini Europske unije ne postoji pojam zdravstvene ispravnosti deterdženata i igračaka. I evo mi ponovo sada usklađujemo zakone, naprosto zato što iz niza što subjektivnih što objektivnih razloga ne možemo to učiniti odjednom. Međutim također ovim se zakonom predviđa u članku 3. da će se donijeti i predmetni pravilnici, u roku od godine dana, nakon donošenja ovog zakona, i upravo tu leži problem. Naime ovi pravilnici su već sada zastarjeli i traže da se poštuju neke norme, standardi, neki tehnički zakoni koji naprosto više nisu valjani, koji su prevladani, koji su doneseni novi, ne samo na razini Europske unije, nego i u Republici Hrvatskoj. I to nije prvi takav slučaj da smo mi u Saboru gotovo pa bili prisiljeni donijeti neke zakone koji zapravo od Republike Hrvatske traže da se ispoštuju neke stvari koje naprosto nisu Primjerice u pravilnike ili zakone stavljati izrijekom i godinu izdanja pojedine norme ili standarda ili europske direktive, kada se zna da je to u procesu promjene naprosto nije dovoljno mudro ili s druge strane pokazuje da naši pregovarači nisu dobro obavili posao i nisu znali uvjeriti svoje sugovornike s europske strane da se traži zapravo nešto nemoguće. Primjer je recimo i Zakon o topografiji poluvodičkih proizvoda gdje se izrijekom tražilo da se unutra uključe i neke smjernice, direktive Europske unije za da su u procesu promjene i da su se trebali promijeniti u roku od nekoliko mjeseci, tako da je za očekivati primjerice da se i pred nama ponovo nađe ovaj zakon u što, u vjerojatno u bliskoj budućnosti. Nadalje, jedna sustavna, sustavni problem koji se pred nas postavlja jest i taj da prilikom donošenja ovakvih zakona, tehničkih zakona se od nadležnih ministarstava traži da se donese sva sila pravilnika od, u nekom određenom roku, obično je to godinu dana pa se svi ti pravilnici naprosto gomilaju i gomilaju, a mi ovdje u Saboru zapravo i nemamo neki sustavniji uvid kako Vlada i kojom dinamikom obavlja te poslove koje joj mi kao Hrvatski sabor namećemo našim prihvaćanjem zakona. Primjerice, prije nekoliko tjedana smo ovdje usvojili Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti gdje se nadležnost ministra spominje na nekih, ja sam prebrojao onom search funkcijom, na nekih 40-ak mjesta. Postavljam pitanje, kada će se to stići, kada će, naravno da to ne radi ministar, nego rade njegove stručne službe, ali naprosto dolazi do, nesumnjivo nesumnjivo će doći do zagušenja kao što i dolazi, posebice ako mi te pravilnike na vrijeme ne usvojimo, pa u trenutku kada RH bude tik pred ulaskom u EU ili kad uđemo u punopravno članstvo EU možemo očekivati pravu navalu, pravu erupciju potrebitih pravilnika koje će se onda na brzinu morati donijeti jer ćemo inače biti u vrlo, vrlo teškoj poziciji zbog činjenice da neće biti ispoštovana, zapravo da će naše gospodarstvo biti u nepovoljnijoj poziciji. Stoga, je i pitanje hoće li EU i dopustiti zatvaranje poglavlja Slobode kretnja roba. Upravo zbog toga što mi u Saboru radimo pravila igre, donosimo zakone, a zapravo meritum, odnosno pripadni pravilnici po kojim sustav mora funkcionirati niti izdaleka nije niti donesen. Štovani gospodine državni tajniče to se ne odnosi isključivo na ministarstvo i zapravo čak se i manjim opsegom odnosi na Ministarstvo zdravstva, vezano uz infrastrukturu kvalitete najveći dio odgovornosti leži na Ministarstvu gospodarstva kao i na Ministarstvu znanosti kao nadležnom ministarstvu za Nacionalni mjeriteljski institut. Štovani gospodine državni tajniče ovdje u ovim pravilnicima za koje vi u čl. 3. kažete da ćete promijeniti pravilnike u roku od godine dana traži se i uvjetuje primjerice da se biološka razgradljivost deterdženata mjeri metodama ispitivanja koje su navedene u dodatku trećem tog Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti deterdženata, koji je donesen u srpnju 2007. godine. Zasigurno da je i 2007. godine u srpnju pravna stečevina EU nije poznavala zdravstvenu ispravnost deterdženata. Međutim, ja pozdravljam upravo ove formulacije koje ste vi unijeli u taj pravilnik, kada ne bi bilo jednog ali. Naime, unijeli ste i godinu izdanja određenih tehničkih standarda koje se onda moraju ispoštivati kako bi se laboratoriji ispitni mogli akreditirati i mjeriti ono što je, odnosno ispitivati, ono što vi svojim pravilnikom tražite. Vlada bi trebala usvojiti stav da kada već mora u određene zakone ili pravilnike usvojiti, odnosno ugraditi neke standarde ili direktive da se ne stavljaju eksplicitne eksplicitne godine izdanja nego da se to samo navede kao obveza generalna jer na taj način sebi zaista stvaramo još veće probleme nego što ih u biti trebamo imati. Kako bi se ispitni laboratoriji mogli akreditirati i svoju uslugu gospodarstvu potrebno je da funkcionira čitav sustav, da funkcionira i akreditacija i normizacija i mjeriteljstvo. Potrebno je da Hrvatska ima funkcionalni, Nacionalni mjeriteljski institut jer se inače laboratoriji nemaju gdje umjeravati. Nema se gdje ispoštivati ova norma 17 025. Međutim, nažalost to kod nas ne funkcionira i jedna velika fronta stručnjaka, znanstvenika i državnih službenika koji rade na tom nevidljivom segmentu, javnosti pomalo apstraktnom i stranom ne mogu posljedično provoditi i izvršavati svoje dužnosti i ne mogu služiti nažalost hrvatskom gospodarstvu onako kako bi to bilo potrebno. Međutim, o tome ću reći nešto u svojoj vlastitoj raspravi, a ovaj zakon ćemo podržati uz molbu da razmislite o mogućnosti da se bar malo skrati vrijeme potrebno u kojem će se ovi pravilnici donijeti kako bi i pravno regulirali ono što je zapravo sada samo razumljivo i što u biti funkcionira, ali mimo zakonske procedure jer je ona zastarjela. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Koji je ustvari razlog za donošenje izmjena Zakona o predmetima opće uporabe? Naime, povijesno gledajući Hrvatski sabor je na sjednici od 13. srpnja 2006. godine donio Zakon o predmetima opće uporabe i naravno da je osnovni cilj bio mu je zaštiti zdravlje ljudi. Također, tu se razrađuje pojam predmeta opće uporabe te uvjeti koje glede zdravstvene ispravnosti moraju ispunjavati ti predmeti opće uporabe. Sustav kontrole predmeta opće uporabe, prava, dužnosti i ovlasti nadležnih tijela u vezi s predmetima opće uporabe proizvedenim u RH ili uvezenim i stavljanjem na tržište RH su daljnje zadaće postojećeg zakona. Također, ističem da se odredbe ovog zakona odnose i na sirovine i aditive za proizvodnju predmeta opće uporabe. 2009. godine navedeni zakon je noveliran radi usklađivanja zakonodavstva RH sa odredbama čl. 28., 29. i 30. Ugovora o Europskoj zajednici načelom uzajamnog priznavanja koje proizlazi iz sudske prakse Europskog suda i pravde. Kolega Franjić je rekao da imamo 6 članaka u ovom zakonu, pa ću ja istaknuti dva najvažnija koja se meni čini. Istaknut ću najprije članak 1. u Zakonu o predmetima opće uporabe, u članku 7. stavku 3. riječi zdravstvena ispravnost brišu se, a u stavku 4. riječi zdravstvena ispravnost i sigurnost deterdženata zamjenjuju se riječi deterdženti. Obrazloženje Europska unija, već je nekoliko govornika to rekla u svojoj pravnoj stečevini ne poznaje pojam zdravstvene ispravnosti deterdženata i igračaka te člankom 1. predloženog Zakona uređuje da će ministar nadležan za zdravstvo donijeti pravilnik kojim se određuje sigurnost igračaka te pravilnik o deterdžentima. Ovdje je važno spomenuti poglavlje 1. znači slobodna kretanja roba kroz koje se mora uskladiti zakonodavstvo naše I sada ću zaključiti na kraju svoju raspravu sa člankom 5. znači danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 3. točke 4. članaka 19. i 24. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje u dijelu u kojem se odnose na kozmetiku s posebnom namjenom. Te glava 4. granični proizvodi između kozmetike i medicinskih proizvoda, i prilog 12. dopuštenje biljnih vrsta za kozmetiku s posebnom namjenom istog Pravilnika. Što se tiče financijskih sredstava, provedba predloženog Zakona neće iziskivati sredstva iz državnog proračuna. Podržat ću ovaj predloženi Zakon. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, predmeti opće upotrebe su materijali i predmeti koji dolaze u neposredni dodir sa hranom i predmeti široke potrošnje. Materijali i predmeti koji dolaze u neposredni dodir sa hranom, to su posuđe, pribor, uređaj i ambalaža, a predmeti široke potrošnje su dakle posuđe, pribor i oprema za proizvodnju kozmetičkih proizvoda na primjer dječje igračke, sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu, duhan, duhanski proizvodi, pribori za primjenu i stoga i kozmetika sa posebnom namjenom i još neke da ne navodim sve. zasigurno se radi o vrlo širokom području koje treba biti zakonski regulirano, i zato je tu zakon iz 2006. što su kolege rekli u cilju zaštite zdravlja pučanstva, on je nadzirao zdravstvenu ispravnost itd., no međutim, pravna stečevina Europske unije ne pozna taj momenat zdravstvene ispravnosti nego sigurnosti kao što je rekao državni tajnik i slijede toga mi moramo glede ovoga poglavlja poglavlja slobode kretanja roba, moramo dakle napraviti određene izmjene iako smo napravili već 2009. određenu izmjenu glede kozmetike sa posebnom namjenom a vidimo da je ona i danas predmet ove izmjene, a baš je bilo upitno, ono primjena u ono vrijeme je bilo aktualno kortikosteroidi u kozmetici sa posebnom namjenom. I dakle u tom smislu mi dolazimo u tu izmjenu, a slijedom toga će ministar nadležan za zdravstvo i socijalnu skrb, izdati pravilnik koji će regulirati sigurnost deterdženata i dječjih igračaka, a naravno tu su kozmetika sa posebnom namjenom i ovi granični proizvodi između kozmetike i medicinskih proizvoda. Tu je potrebno još spomenuti jedan momenat da u dosadašnjim pravilnicima bilo određenog preklapanja ja bih rekao između ministarstava glede deterdženata, tu je morao se isto tako očitovati i ministar zaštite okoliša, ili na primjer kod dječjih igračaka, iako je ovo pitanje dječjih igračaka, na zadnjoj raspravi ja se vrlo dobro sjećam bilo vrlo dobro raspravljeno, jer je vrlo bitna zdravstvena ispravnost i ako ćemo ići u tu okolnost, jer i djeca i te igračke stavljaju u usta, tako da za mene je to malo upitno pitanje, ali u svakom slučaju, dakle, glede ovoga usklađivanja ugovora točke 28., 299. i 30 glede pristupanja, dakle ovog poglavlja smo to potrebiti napraviti i zasigurno vjerujem da će to pojednostaviti i unaprijediti to područje iz tog razloga ću ja podržati izmjenu Zakona. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, dakle, jedna vjerojatno je najveća opasnost biološka razgradivost u okolišu i oni kao što je poznato mogu biti vrlo ozbiljan zagađivač okoliša. Što svakako puštanja deterdženata u prodaju treba provjeriti. To se provjerava u osposobljenim laboratorijima koji su akreditirani prema međunarodnim normama vezano uz poslovanje i funkcioniranja europske akreditacije prema krilatici ispitano jednom prihvaćeno svuda, ukoliko je takav deterdžent ili proizvod ispitan u nekoj drugoj zemlji Europske unije onda je prihvatljiv za cijelo tržište. Isto tako i domaći deterdženti ukoliko je njihova sukladnost sa zahtjevima sa europskim zahtjevima ukoliko se ispituje u Republici Hrvatskoj, kod Hrvatskih laboratorija s obzirom da je odnedavna hrvatska akreditacijska agencija i sama prošla proces akreditacije kod Europske akreditacijske agencije i međusobni sporazum je u tijeku potpisivanja. Dakle, bilo koje koje ispitivanje Hrvatskih laboratorija, koje provode hrvatski laboratoriji je prihvaćeno u cijeloj Europskoj uniji. I upravo tu dolazimo do poteškoće jer ste vi u vašim pravilnicima lijepo zamislili cijelo to funkcioniranje kada ne bi bilo onog ali. Naime, kod nas Hrvatski mjeriteljski institut naprosto ne funkcionira iako smo se mi na njegovu uspostavu obvezali još potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao mehanizma za pristupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo Razdruživanjem od Državnog zavoda za mjeriteljstvo Hrvatski mjeriteljski institut je trebao biti osnovan, trebala su mu biti dodijeljena sredstva za normalni rad. Ali to nije učinjeno bez obzira što je imenovan ravnatelj i što je imenovano upravno vijeće, ali to je samo prazna ljuštura bez merituma. Što više, dva nacionalna laboratorija za masu u gustoću izgubila su sljedivosti zato što im država što im država nije dala omogućila dovoljna sredstva da umjere svoje svoje instrumente, umjere svoje utege. Prema tome, oni više ne mogu izvršavati funkciju umjeravanja vaga, utega, instrumenata od ostalih ispitnih laboratorija u Republici Hrvatskoj koji tu potrebu imaju. A podsjetio bih da je akreditacija je akreditacija ispitnih i umjetnih laboratorija, odnosno tih tijela za ispitivanje sukladnosti u Republici Hrvatskoj još uvijek ide po eksponencijalnoj krivulji. Ima ih sada oko 170 što što ukazuje na ovu tihu frontu hrvatskih znanstvenika, stručnjaka, inženjera koji prepoznaju potrebu uvezivanja znanstveno-akademskih aktivnosti sa gospodarstvom. Međutim, umjeravati svoje instrumente vezano uz masu i gustoću u Hrvatskoj više ne mogu, jer su dva hrvatska umjera izgubila sljedivost i sada se događa da i hrvatski laboratoriji, pa čak i laboratoriji iz šireg okruženja recimo iz Bosne i Hercegovine, jer smo mi u Hrvatskoj pokrivali čitavu bosansku inspekciju. Sada to više nije moguće i to se sada provodi u drugim državama, primjerice u Sloveniji. Štovani gospodine državni tajniče, vi dolazite iz Ministarstva zdravstva pa vjerojatno ne znate podatak da je umjeravanje u Sloveniji košta 4 tisuće 800 eura, za razliku od umjeravanja u Hrvatskoj koji košta 6 tisuća I mi sada gubimo tu infrastrukturu. Postavljam pitanje, kako će se ispoštovati sve ove stvari koje su lijepo zacrtane u našim zakonima i našim pravilnicima, pa i u ovom pravilniku kojeg kanite preraditi u roku od godine dana, iako bi bilo potrebno da se preradi brže zbog naprosto zastarjelosti i nemogućnosti ispoštivanja određenih odredbi koje su u njega ugrađene. Republike Hrvatska ima jedan sustavni problem, a to je da prihvaćamo zakone samo izgleda da bi se zadovoljila forma, da bi se zadovoljili pregovori sa Europskom unijom. A kada te zakone treba ispoštivati onda smo u većim u većim problemima. Takvim pristupom mi nikada, ali nikada nećemo zatvoriti poglavlje 1. Slobodu kretanja roba, jer niti pregovarači iz Europske unije nisu naivni da ne vide što mi radimo i da fiktivno prihvaćamo zakonsku regulativu koje se uopće ili nimalo ne pridržavamo. Nacionalni mjeriteljski institut je još 2006. godine bilo jedno od mjerila za poglavlje Sloboda kretanja roba. Ali sada je prošla 2006., sedma, još uvijek to nije stavljeno u funkciju onako kako spada. Pa mi smo bili jedna od posebnih država u Europi koja je prihvatila Konvenciju o metru. Neki mjeriteljski pravilnici nisu također doneseni zbog tromosti naše Vlade, pa su na snazi neke odredbe koje više nisu čak niti znanstveno utemeljene. Dakle, ovo su samo neki mali primjeri nefunkcioniranja sustava i to onog sustava za koje se mi svi deklarativno zalažemo. Država znanja, prožimanje sa znanstveno-akademskom zajednicom, kreiranje nekih proizvoda baziranih na znanju. A evo primjeri iz prakse nažalost govore da to nije tako i da to ide vrlo, vrlo teško i sporo i posljedično. Potrebno je puno, puno poraditi da bi uspostavi funkcionalnog sustava, a posebice treba u tome Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo znanosti, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zaštite okoliša i poljoprivrede poraditi da se ovi tehnički problemi što prije riješe. A smatram da bi bilo vrlo dobro, vrlo pametno da i Sabor dobije jedno izvješće o brzini i načinu donošenja pravilnika koje mi namećemo Vladi da ih donese prihvaćanjem naših ovih zakona. I znam gospodine državni tajniče da se ovi segmenti ne odnose ne odnose na Ministarstvo zdravstva, ali probajte nešto učiniti da vam se riješi taj dio sustava bez kojeg niti vaši zakoni neće moći funkcionirati. Hvala.

Evo nekoliko naznaka vezano za ove izmjene Zakona o predmetima opće uporabe koje po svome obimu kada ovako gledamo tih 6 članaka izgledaju minorni ali po svom značenju sigurno ukazuju na jednu osnovnu stvar a to je da nema zatvaranja poglavlja koje smo otvorili a koji nisu u tijeku pregovaranja u potpunosti usaglašeni sa europskim U ovom slučaju govorimo o predmetima opće uporabe, sutra će vjerojatno to biti Zakon o potporama koji sigurno dok ne usaglasimo sa Europom nema zatvaranja poglavlja 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoju i normalno sva ona otvorena poglavlja. Prema tome, otvoriti poglavlje pregovaranja ne znači i da je pregovaranje o njemu završeno. Zato smatram da i ova promjena ima svoje značenje upravo za zatvaranje ovog poglavlja 1 a vezano je za slobodu kretanja roba. Pitanje slobode kretanja roba je sigurno značajno i u prethodnim raspravama o tome se i govorilo. Međutim, mislim da za nas same bez obzira na zakon je značajno kako i na koji način ćemo tu problematiku i rješavati i kako i na koji način ćemo zaštititi građane od lošega ili lošega ili nečega što ih može ugroziti ovi predmeti od opće upotrebe. Zašto je to kod nas posebno i značajno i potrebno je o tome reći? Pa upravo zato što smo mi i zemlja u koju se uvoze svakakve robe i svakakvi predmeti opće upotrebe jer mi smo nažalost i zemlja koja je više uvoznica nego izvoznica. Naša bilansa je negativna odnos uvoz izvoz a u svemu tome također jedna od stavki i značajnih stavki je i uvoz i deterdženata i igrački a bome kad gledamo i kozmetike jer je one naše mnoge, one proizvodnje koje smo imali kao što je nekad bila Saponia itd. nisu više toliko toliko značajne kao nekada i normalno i ta kozmetika je jedna od primjera uvoza. Zašto je to značajno? Pa značajno je da taj uvoz imamo svakakvih proizvoda koji se uvoze. Recimo, imali smo primjere igračaka koji su dolazili i koji dolaze u kontejnerima iz prekomorskih zemalja Dalekog Istoka na kojima imamo i problematične boje za zdravlje djece, igračke sa kojih dlačice otpadaju, igračke kojima se igraju naša djeca nalaze se u trgovinama i sigurno da je sigurnost tih igračaka jako značajna za populaciju djece odnosno roditelji kad kupuju igračke svojoj djeci. je često puta i nedovoljna i sanitarna kontrola na granici i granične kontrole, istraživanja i laboratorijske pretrage o kojima je kolega Franić govorio. I upravo zbog toga sigurno da će ovakve promjene koje govore o sigurnosti igračke a ne samo zdravstvenoj ispravnosti nego ako je igračka sigurna onda vjerojatno mora biti i zdravstveno ispravna. Prema tome, u tome dijelu sigurno smatram da i pravilnik o sigurnosti tih igračaka koji će biti donesen da će se tada podrazumijevati da ta igračka ako je sigurna onda mora biti i zdravstveno ispravna. Također je isto pitanje recimo deterdženata, kozmetike. U mnogim slučajevima oni u najmanju ruku mogu izazivati određene alergije, da ne kažem neka teža oboljenja kod korisnika a isto tako je značajno i pitanje da u sastavu takvih deterdženata, kozmetike nema preparata koji će zagađivati okoliš ispuštanjem kroz ne znam i odbacivanjem takve kozmetike odnosno takvih deterdženata u prirodu. Zato smatram da je ovaj ispravak i ova izmjena zakona da su u funkciji i da trebaju biti u funkciji veće sigurnosti korištenja ovih predmeta opće upotrebe i mislim da i smatram da treba podržati ove izmjene Zakona o predmetima opće uporabe ali isto tako smatram da postoji jedna obveza smanjivanja vremena donošenja pravilnika. Zašto je to potrebno? Pa upravo zbog toga što često puta i dobri zakoni ako nemaju potrebne pravilnike tada često puta i nisu provodivi odnosno dolazi do jednoga zastoja i ona dobra ideja se kao takova ne realizira. Hvala lijepa. lijepa. Nema interesa za završnu riječ. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kasnije. Hvala